nekoliko izbora i imenovanja, zatim dopuna dnevnog reda. Molim predsjednicu Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove

Hrvatskoga sabora je na 38. sjednici održanoj 27. studenoga jednoglasno je utvrdio Prijedlog odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za ratne veterane Hrvatskoga sabora. Prvo, razrješuje se dužnosti člana Odbora za ratne veterane Hrvatskoga sabora Josip Salapić. Za člana Odbora za ratne veterane Hrvatskoga sabora bira se Ivan Škaričić. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Tko je za ovaj prijedlog molim da digne ruku.

Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora na 38. sjednici održanoj 27. studenoga 2009. godine jednoglasno je utvrdio Prijedlog odluke o razrješenju člana i imenovanju članice Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Prvo, razrješuje se dužnosti člana Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa iz reda zastupnika Silvano Hrelja. Drugo, za članicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa iz reda zastupnika imenuje se Suzana Bilić Vardić.

Jednoglasno sa 110 glasova. Idemo dalje. jednoglasno je utvrdio Prijedlog odluke o imenovanju člana Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora. U Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora imenuje se za člana iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika profesor doktor znanosti Vlado Belaj sveučilišni profesor iz Osijeka. Hvala. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Dajem prijedlog odbora na glasovanje. Tko je za? Hvala. Protiv? Suzdržan? Hvala. Jednoglasno sa 110 glasova. Idemo dalje. **Majdenić, Nevenka (HDZ)** Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je na 38. sjednici održanoj 27. studenoga jednoglasno utvrdio Prijedlog odluke o imenovanju članice Odbora za rad i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora. U Odbor za rad i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora imenuje se za članicu iz reda predstavnika Hrvatske udruge poslodavaca Admira Ribičić. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Dajem prijedlog Odbora za izbor i imenovanja na glasovanje. Tko je za?

Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora na 39. sjednici održanoj 3. prosinca 2009. godine većinom glasova utvrdio je Prijedlog odluke o imenovanju članice Savjeta Prvo, razrješuje se član Odbora za turizam Hrvatskoga sabora Silvano Hrelja. Drugo, za člana Odbora za turizam Hrvatskoga sabora bira se Ivan Škaričić. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Dajem prijedlog na glasovanje. Hvala. 110 glasova. Molim dalje. **Majdenić, Nevenka (HDZ)** Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora na 39. sjednici održanoj 3. prosinca 2009. godine većinom glasova utvrdio je Prijedlog odluke o imenovanju članice Savjeta Spomen područja "Jasenovac". Za članicu Savjeta Spomen područja "Jasenovac" imenuje se Ivanka Roksandić zastupnica u Hrvatskom saboru. **Bebić, Luka (HDZ)** Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Dajem prijedlog na glasovanje. Tko je za?

Prijedlog je prihvaćen sa 109 glasova za i 1 suzdržan. Hvala.